Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат включени в седмичната Програма за работа на Народното събрание следните допълнителни точки.

Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Вносител е Министерският съвет на 4 април 2019 г. г. Предлагам те да бъдат включени съответно като първа и втора точка за днешното пленарно заседание, а другите точки в Програмата на заседанието съответно се преномерират. Моля, режим на гласуване.

на 4 април 2019 г. Моля, господин Дончев, да запознаете народните представители с предложението на Министерския съвет. Думата има вицепремиерът Томислав Дончев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги министри! Министърът на правосъдието госпожа Цецка Цачева подаде оставка пред министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов и поиска да бъде освободена като член на правителството. Във връзка с подадената оставка и на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България, от името на министър-председателя представям на Вашето внимание предложение към Народното събрание за освобождаването на министъра на правосъдието госпожа Цачева и за избирането на господин Данаил Кирилов за министър на правосъдието. Данаил Димитров Кирилов е магистър по право от Софийския университет. От 1997 г. до 2001 г. е практикуващ адвокат, както и в периодите 2003 – 2009 г. и след 2013 г. От средата на 2001 г. до 2003 г. е началник на Политическия кабинет на заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството господин Костадин Паскалев. През 2007 г. е избран за общински съветник и оглавява Стопанската комисия в Столичния общински съвет, както и Временната комисия по преструктурирането на общинските дружества. В периода от август месец 2009 г. до месец май 2013 г. господин Кирилов е областен управител на област София.

На основание гореизложеното и факта, че в годините господин Кирилов се е утвърдил като безспорен експерт в областта на правото, натрупал е богат опит, предлагам на Народното събрание да приеме Проект за решение за избирането на господин Данаил Кирилов за министър на правосъдието. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вицепремиер. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Не виждам желание. Закривам разискванията. Ще Ви прочета „Проект! РЕШЕНИЕ за персонални промени в Министерския съвет на Република България Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на от 4 май 2017 г.; Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 10 ноември 2017 г.; Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 20 септември 2018 г.;

Освобождава Цецка Цачева Данговска като министър на правосъдието и избира Данаил Димитров Кирилов за министър на правосъдието.“ Моля, режим на гласуване.

Благодаря на колегите от Министерския съвет, които днес уважиха гласуването на господин Кирилов. Желая успешна работа и успешен ден!

На редовно заседание, проведено на 4 април 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), № 902-02-8, внесен от Министерския съвет на 4 април 2019 г. Законопроектът беше представен от госпожа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите. Присъединяването на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е кауза с високо значение за страната, тъй като дейността на тази организация обхваща почти всички аспекти на социално-икономическия живот. Правителството на Република България е декларирало ясно намеренията си за засилено сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като с Решение № 789 на Министерския съвет от 2017 г. е създаден постоянно действащ Междуведомствен координационен механизъм по кандидатурата на Република България за членство в организацията. Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е одобрено от Министерския съвет като основа за водене на преговори с т. т. 1 от Решение на Министерския съвет по т. 6 от Протокол № 6 от правителственото заседание, проведено на 6 февруари 2019 г. С т. 2 от същото решение Министерският съвет е упълномощил министъра на финансите да проведе преговорите и да подпише споразумението с ОИСР при условия за последваща ратификация. Споразумението беше подписано на 7 март 2019 г. в София и на 21 март 2019 г. в Париж. Споразумението включва извършване на бюджетен преглед на България, който ще се осъществи съгласно подхода и практиките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Целта на тези прегледи е провеждането на цялостен обзор на бюджетния процес на дадена страна за оценка на националния опит през призмата на международните добри практики, като се дават специфични препоръки за усъвършенстване на бюджетния процес. Прегледите съдържат също и мнения и препоръки на страни-партньори. В този смисъл бюджетните прегледи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие са уникални по рода си по отношение на обхвата, начините на представяне и широката експертиза. Прегледите се обсъждат и дискутират на организирани от на организирани от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие срещи на висши бюджетни служители и се публикуват в специализирано издание OECD Journal on Budgeting. За България такъв преглед е правен през 2008 – 2009 г. и е публикуван в трети том на посоченото издание. Новият преглед ще оцени многогодишните усилия на нашата страна за въвеждането на реформи в областта на бюджета и постигнатите резултати от тях. По този начин ще се даде положителен сигнал за ангажираността ни по прилагането на международни стандарти и добри практики в процеса на бюджетиране и управление на публичните финанси. Споделяйки своя опит, България ще има възможността да се сравнява с най-добрите достижения в областта на управлението на бюджета и да получи реалистична оценка за текущото състояние спрямо принципите, които са заложени в препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, което би мотивирало реформи, ако това е необходимо. Предвид обстоятелствата, че Споразумението предвижда финансови задължения, същото на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 8 от Конституцията на Република България подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание. След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: С 14 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), № 902-02-8, внесен от Министерския съвет на 4 април

Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване на Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Гласували

Благодаря Ви. Налице са основанията да подложим на гласуване Вашето предложение за приемане и на второ четене в днешното заседание. Гласуваме предложението на господин Иванов

Благодаря Ви. Господин Председател, уважаеми колеги! „ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОМСР) Член единствен. Ратифицира Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), подписано на 7 март 2019 г. в София и на 21 март 2019 г. в Париж. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. Законът е приет от 44-ото народно събрание на 5 април 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.“ Благодаря Ви, господин Иванов. Има ли изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване на Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие – заглавие и член единствен на Закона. Моля, режим на гласуване.

Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

„Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на първо гласуване на 27 март 2019 г. Законопроект

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 954-01-9, внесен от народните представители Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Христиан Митев на 26 февруари

Предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1. В чл. 12а се правят следните изменения: 1.

който става § 6: „§ 6. В чл. 60 се правят следните изменения: 1. В ал. 3 думите „синдика, както и от фонда при бездействие на синдика“ се заменят с „временния синдик или синдика, както и от фонда при бездействие на временния синдик или синдика“.

Параграф 2 по вносител – предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 5: „§ 5.

По § 7 има предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 10: „§

случаите, в които по образувани от лицата по чл. 62, ал. 1 дела съдът назначава особен представител на разноски на ищеца, възнаграждението на особения представител се определя по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?

Вещите и правата по ал. 4, т. 4 се включват в програмата за осребряване допълнително, ако заложният кредитор в тригодишен срок от одобряване на списъка на приетите вземания не е поискал продължаване на изпълнението по реда на чл. 21, ал. 4. (11) При продажбата на вещите и правата по ал. 4, т. 4 се прилага чл. 101.“

предложение на народния представител Менда Стоянова за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Разрешението по ал. 6, т. 2 се издава, когато вещите и правата, включени в програмата за осребряване, не са продадени, след като поне три пъти са предлагани на публична продан по реда на ал. 6, т. 1. Продажбата чрез пряко договаряне или чрез посредник се извършва с първоначална продажна цена, не по-ниска от 30 на сто от оценката, посочена в описа, като цената се намалява съответно до реализиране на вещта или правото съгласно изготвени от синдика въз основа на методически указания от фонда правила за извършване на продажба чрез пряко договаряне, оповестени на интернет страницата на банката. Съобщение за започване на процедура по продажба чрез пряко договаряне или чрез посредник се публикува на интернет страницата на банката.“ 2.

предложение на народния представител Менда Стоянова за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 15: „§ 15. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 4: ал. 4: „(4) Синдикът изпълнява одобрената от фонда и неоспорена част от сметката за разпределение и при постъпили жалби по ал. 3, в случай че в масата на несъстоятелността са събрани достатъчно допълнителни парични средства,

§ 19: „§ 19. За висящите производства по одобрение на частичната сметка за разпределение до влизането в сила на този закон се прилага чл. 99, ал.

По §13 по вносител има предложение от народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 20: „§ 20. § 20: „§ 20. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. …) се създава чл. 722а: „Особени правила относно реда на вземанията Чл. 722а. Когато длъжникът е инвестиционен посредник по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, финансова институция, финансов холдинг със смесена дейност или холдинг със смесена дейност по смисъла на Закона за кредитните институции, при разпределение на осребреното имущество всички вземания

4, т. 6 се създава изречение второ: „За пури и пурети продажната цена е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя),

лицензираните складодържатели, които осъществяват дейности с енергийни продукти с кодове по КН 2707 10 00,

В Агенция „Митници“ се води електронен регистър на регистрираните получатели, който съдържа: 1. идентификационен номер на регистрирания получател; 2. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на регистрирания получател; 3. адрес на обекта, в който се получават и разтоварват стоките; 4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат получавани в обекта; 5. дата на връчване на удостоверението за регистрация на регистрирания получател; 6. дата на прекратяване на удостоверението за регистрация на регистрирания получател. (6) На вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата по ал. 5.

2. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на временно регистрирания получател; 3. адрес на обекта, в който се получават и разтоварват стоките; 4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат получавани в обекта; 5. дата на връчване на удостоверението за регистрация на временно регистрирания получател; 6. дата на прекратяване на удостоверението за регистрация на временно регистрирания получател. (4) На вписване в регистъра подлежат и

предложение на народния представител Менда Стоянова за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 22: „§ 22. Лицензираните складодържатели могат да освобождават за потребление акцизни стоки – пури

ал. 4: (4) За целите на ал. 1, т. 3 при определянето на 20-годишния срок за недвижими имоти, съответно за целите по ал. 1, т. 4 при определяне на 5-годишния срок за стоки или услуги, които са или биха били дълготрайни активи,

Предложение от народния представител Менда Стоянова за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 24: „§ 24.

проект, изготвен от Комисията по бюджет и финанси въз основа на приетите на първо гласуване на 27 март 2019 г. законопроекти с вносители Министерски съвет от 22 февруари 2019 г., Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Христиан Митев от 26 февруари 2019 г. Господин Председател, моля за процедура. При второто гласуване на Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие с вносител Министерския съвет не е подложена на гласуване Заключителна разпоредба и параграф единствен. Моля да подложите на гласуване наименованието и текста на параграф единствен, а именно: „Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Благодаря Ви, госпожо Стоянова. Действително това е мой пропуск при обявяване на гласувания текст. Подлагам на второ гласуване наименованието на Заключителната разпоредба и текста на параграф единствен.

Заседанието ни ще продължи в 11,00 ч. със следващата точка от дневната ни програма.